Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici.Potrebe za donošenje zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika proizilaze iz višemilionskih gubitaka EPS, „Elektromreža Srbije“ i „Železnica Srbije“, zbog krivičnih dela krađe javnih uređaja, oštećenja i uništavanja objekata, distributivih sistema električne energije, odnosno uređaja, infrastrukture i prevoznih sredstava „Železnica Srbije“.Ovim krivičnim delima krađe ne nanosi se samo šteta u radu ovih preduzeća, nego sa ona odnosi i na ugrožavanje života i bezbednosti građana Srbije.Ono što zaista mogu slobodno da kažem da je žalosno, jeste da su do sada otkrivena 52 načina na koja se može obmanuti EPS. Na internetu postoji čak i ponuda i prodaja uređaja za krađu struje.Smatram struje.Smatram da se ovakva protivzakonita trgovina, kojom se javno iznosi kako se i na koje načine može obmanuti EPS kao i druga preduzeća, mora najoštrije sankcionisati zakonom.U gradu Pančevu, u kojem živim, na meti lopova, učestalo se nalaze „Železnice Srbije“, „Elektrovojvodina“, JP „Vodovod i kanalizacija“.Navešću samo neke primere koji pokazuju bahatost lica koja izvršavaju krivična dela krađa i koja pri tom ni jednog sekunda ne vode računa da se tim postupcima može nekom ugroziti život, bezbednost i egzistencija jedne zajednice.U noći između 3. i 4. jula ove godine srušio se dalekovod nedaleko od naseljenog mesta u delu južne industrijske zone, „Petrohemije“ i Rafinerije nafte Pančevo. Metalne držače demontirali su i odneli kradljivci, zbog čega je došlo do urušavanja dalekovoda i kidanja visokonaponskih žica, gde se na svu sreću niko nije povredio ili nastradao.Avgusta meseca ove godine ceo grad Pančevo je ostao bez vode, jer su kradljivci pokušali da iseku i ukradu snop kablova od 10.000 volti, koji se nalazi ispod Tamiškog mosta i čija je svrha snabdevanje strujom postrojenja za preradu pijaće vode.Krađa vode.Krađa šahtova i kišnih rešetki je redovan problem koji je grad Pančevo i građane koštao prošle godine dva miliona dinara. O narušenoj bezbednosti građana ne smemo ni da pomislimo.Sve ovo govori o bahatosti lica koja izvršavaju krivična dela krađe, kao i neodgovornost pojedinih vlasnika nelegalnih otpada koji se bave otkupom sekundarnih sirovina i koji svesno krše zakon.Ovakvih primera, nažalost, ima i u drugim gradovima Srbije.Predloženim izmenama i dopunama KZ preciziraju se, odnosno pooštravaju kazne za krivična dela krađe javnih uređaja, oštećenja ili uništenja objekata i uređaja prenosnog ili distributivnog sistema električne energije, kao i infrastrukture i prevoznih sredstava u železničkom saobraćaju.Ovim predloženim izmenama i dopunama KZ omogućava se bolja zaštita imovine javnih preduzeća, jer je to od velike važnosti za funkcionisanje privrede, kao i zaštita života i bezbednosti građana Republike Srbije.Na

navedenih bezbednosnih razloga, smatram da bi u narednom periodu trebalo ozbiljnije da pristupimo rešavanju ovakvih ozbiljnih problema sa kojima se zaposleni u EPS susreću svakodnevno.Na

činjenicom da je uz ovaj KZ koji podnosi jedna poslanička grupa u našoj Narodnoj skupštini, bilo predviđeno da se odvija i objedinjena rasprava o zakonima o državnoj upravi i državnim službenicima.Zašto i koji je razlog da ti zakoni u noć prekjuče budu sklonjeni sa dnevnog reda, ne znamo, i nismo kao narodni poslanici dobili odgovor na to pitanje, kao i šta će se u tim zakonima menjati, odnosno šta je u njima bio problem, s obzirom da se njima njima u duhu departizacije javnih konkursa ukida objavljivanje konkursa u dnevnim listovima i bilo je predviđeno da se uvede vd status za državnog službenika sa mogućnošću da on traje devet meseci, što je, složićete se, atipično, a načelnici okruga postaju politički funkcioneri. Trebalo je da to bude nastavak priče o profesionalizaciji državne uprave

ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe koja je ovaj zakon predložila, a radi se o poslaničkoj grupi SNS, kako kaže u svom izlaganju,

ništa sporno, ništa što niko ne bi podržao, jer problem je samo što postoji senka sumnje kada pogledate na zvanične podatke o porastu opšte stope kriminaliteta, a to je izazvano povratnicima u izvršavanju krivičnih dela, koji su pušteni amnestijom ili kada danas premijer sa pravom i potpuno se tu slažem sa njegovom izjavom kada kaže da se sa navijačima koketira, da skandiranje tih navijača ne bi bilo protiv određenih političara, samo jednog političara, aktuelne, bivše, koje god hoćete vlasti. Znam da su skandiranja posle njegovog sastanka sa njima prestala.Naime, kada se sa koloritnim likovima sa južne tribine, gospodin Aleksandar Vučić sastao i popio kafu, o čemu smo bili obavešteni u sedam sati uveče jednog dana, zaista su prestala skandiranja, koja su zaista nenormalna od ljudi, čija takođe normalnost može biti dovedena u pitanje, bilo da je skandiranje gospodinu Jočiću nakon teške nesreće, gospodinu Dačiću kao premijeru, nekoj političkoj stranci, bivšem, sadašnjem predsedniku Republike, kako god hoćete. Mislim da je to veći problem od ovoga što ste danas predložili.Takođe, ste da od svih poslaničkih grupa očekujete da ne okreću glavu, čitam beleške, da ne okreću glavu od ovakvih pojava i da se sa ovakvim pojavama, odnosno materijalnom štetom koja je za građane koji pune budžet Republike Srbije, od kojih javna preduzeća održavaju određene instalacije, odnosno da ne okrećemo glavu od nasilja.To bi imalo svoju logiku da je neko ko je identifikovan kažnjen za kidnapovanja i prebijanja u Vrbasu ili da se reaguje na izjave pojedinih narodnih poslanika oko toga ko je na koji način i zašto sprovodio nasilje prilikom izbora na Kosovu na Kosovu i Metohiji.Ništa nije sprečavalo tužioca da po postojećem Krivičnom zakoniku reaguje na pojave koje vi želite da sprečite. Rekli ste da ima svega dva amandmana, pretpostavljam da ste napravili lapsus. Samo ja sam na Krivični zakonik podneo dva, mislim da su moje kolege podneli ukupno sedam amandmana na vaš Predlog krivičnog zakonika i ja izražavam sumnju, s obzirom da Predlog ovog krivičnog zakonika i to da mi možemo u izmeni člana 290. da vidimo nameru da se nakon štrajka radnika FAP iz Priboja, jednim predlogom koji je nedovoljno jasan, možda utiče na ono što sledi Srbiji od proleća.Budžetom koji je došao u Skupštinu, predviđena je otpremnina za 54.000 radnika koji će ostati bez posla sledeće godine. Na prvi protest, na prvu ozbiljnu blokadu pruga, odnosno saobraćajnica kod Priboja, radnika koji to rade zato što žele da se čuje njihov problem, najveća stranka vladajuće koalicije reaguje ovim zakonom.S obzirom da je postojalo rešenje u Krivičnom zakoniku koje želite da promenite u članu 290, gde se kaže da se kažnjava svako ko ugrozi javni saobraćaj i time dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima. Ne vidim, odnosno izražavam sumnju da li predložene izmene idu u pravcu da se sa ovakvom zaštitom građana i njihovih prava nastavi ili se na mala vrata uvodi zabrana ljudima da protestuju za svoja prava.Ako neko protestuje i prijavi skup na Trgu Republike i taj skup bude malo veći od očekivanog, možda zauzme i raskrsnicu kod Narodnog pozorišta. U ovom slučaju, policija može da piše prekršajnu prijavu jer se skup ne odvija tamo gde je skup prijavljen. Ako je neko prijavio šetnju, pa ide i prošeta tim i tim ulicama, ako ta šetnja se odvija iz nekog razloga, ljudi žele da ukažu na neki problem i ta šetnja ima smisla. Potpuno je besmisleno da se utiče na slobodu okupljanja. U najgorem slučaju, prekršaj je ako se takve stvari rade.Ja sam vam predložio amandman, vi ste to verovatno pogledali i dodao sam da se i u železničkom saobraćaju postojeći član Krivičnog zakona odnosi na postavljanje prepreka na saobraćajnice, čime se ugrožava život ljudi, da niko ne može da blokira vozilo hitne pomoći i ljude koji trebaju da reše svoju stvar neodložno i hitno, ali da se zadržava pravo ljudi da protestuju.Vi ste kao predlagača u jednom od svojih obraćanja rekli da se ovaj zakon donosi zbog dece i ulaganja u decu, da će se njime sprečiti ponavljanje određenih krivičnih dela i nasrtaja na javne instalacije, time će javna preduzeća i država Srbija uštedeti određeni novac i da ćemo taj novac da uložimo u našu decu, to je nešto što bi svako potpisao, samo što je predugo vremena prošlo da bi se sve svaljivalo na neke bivše vlasti. Dovoljno je godinu i po dana da se vidi da od ulaganja u našu decu, većeg ulaganja u našu decu kada je u pitanju postojeća vladajuća većina i Vlada Republike Srbije, nema ništa. To je floskula koju smo čuli nekoliko puta, najvažnija je bila prilikom donošenja Zakona o javnim nabavkama, prilikom departizacije javnih preduzeća, prilikom donošenja nekoliko budžeta, rebalansa, itd. Ništa od toga nije tačno.Plašim se, s obzirom na nervoznu reakciju države kada su radnici prvi put ozbiljno za vreme mandata ove vladajuće koalicije uspeli da protestuju za svoja prava, vlast na to reaguje tako što u budžetu već predviđa otpremnine za 54.000 ljudi koji će ostati bez posla i donosi izmene Krivičnog zakonika koji je vrlo nejasan kada je u pitanju pravo ljudi da protestuje za svoja prava.Suspendovati pravo ljudima da protestuju i time ukažu na svoj problem, kao što smo imali prilike da vidimo da tog protesta nije bilo, ne bi se neko iz Vlade pojavio tamo i ljudima predložio neko rešenje za koje se ja nadam da će se realizovati od 1. marta kako je naznačeno. Dolazimo u situaciju da jedna teška ekonomska situacija koju vi niste dovoljno sposobni da popravite i koju pokušavate da maskirate time što jedan polovni avion 25 puta je bio predstavljen kao nešto novo, nešto sjajno, nešto bajno u Srbiji.Pozivam Srbiji.Pozivam vas da prihvatite amandmane koje smo predložili kao poslanička grupa Demokratske stranke. Nemamo ništa protiv da se zaštite javne instalacije. Ne govorim o tome da su iz vaših redova kada ste bili opoziciona partija dolazili glasovi tipa ko sme da kažnjava nenaoružan narod kada protestuje ko je taj koji sme da se usudi da ne razume gnev ljudi kada su u teškoj situaciji itd.Ovim itd.Ovim amandmanima želimo da sprečimo ono za šta postoji opasnost da će se dogoditi, pa to je zloupotreba zakona da se zabrani sloboda okupljanja onima kojima ste obećali deset milijardi evra investicija, radna mesta, rešavanje ekonomskih problema, povećanje plata, penzija, svega onoga što se nije desilo. Logična pretpostavka je da birač koji je glasao za neku političku stranku, zbog ovih obećanja, kada od tih obećanja vrlo očigledno nema ništa,

Da li čujete nešto drugo ili ne, ne znam, ali niti sam u jednoj jedinoj rečenici rekao da bilo koji direktor ni sada ni prošle ni pretprošle godine je trebao da stoji pored stuba dalekovoda i da čuva taj stub, jer ne bi bilo dovoljno direktora koliko ima stubova, mislim da ovaj problem i ovaj izazov našeg društva možemo da rešimo sistemski, a jedini način je dobar zakon sa restriktivnim merama i da podignemo i mobilišemo celokupno naše društvo.Možda mi nismo sposobni da popravimo, ako ćemo se već kretati u tom vokabularu, ali ste gospodine Paniću, ne mislim vi lično, nego samo vođenje zemlje u proteklih osam godina pokazalo da ste sposobni da pokvarite, a to je mnogo veća šteta od one štete koju može da pokaže neko ko ne ume da popravi, ko je pokvario.Kako ko je pokvario.Kako se SNS ophodila prema okupljanjima i onda kada smo bili opozicioni, opoziciona poslanička grupa i opoziciona stranka, pokazali smo na našim skupovima 5. februara i 16. aprila.

a podmladak SNS je vrlo odgovorno na oba ta okupljanja posle toga počistio svu onu plastiku i ono što bi naružilo naš grad, zato što se odgovorno ophodimo prema imovini koja je u vlasništvu svih građana Republike Srbije.Nećete u našoj ruci videti kamen, nećete u našoj ruci videti bilo šta loše. Suočićemo argumente, mišljenja, različiti smo i to je normalno. Prihvatićemo sugestije, ali nećemo ni dozvoliti da neko na nas vitla kamenicom, naročito što je ono neispravna i neiskrena.To što je prvi potpredsednik Vlade gospodin Aleksandar Vučić razgovarao sa vođama navijača pokazuje njegov odnos prema državi, pokazuje njegov odnos ka izazovima našeg društva, jer sve one grupe i svi oni delovi našeg društva koji se nalaze izvan sistema, sa kojima niko ne razgovara, sa kojima niko i ne pokušava da ih uvede u neke normalne i regularne tokove, praviće probleme. Zar ste očekivali da ćemo praviti rovove između nas? Ne, nećemo to raditi. Za svakog pojedinca, svakog građanina Republike Srbije želimo da bude u okviru sistema, u okviru legalnih i regularnih tokova, ma koliko nas to koštalo i vremena i živaca i posla i svega. To je odnos odgovornog čoveka kao što je to gospodin Aleksandar Vučić.

Vašim izlaganjem ste izazvali da je predlagač zakona morao da odreaguje. U njegovom odgovoru ništa uvredljivo prema vama nije rekao. Dobro sam pratio. Samo je komentarisao to što ste vi govorili.Smatram da nemate pravo na repliku.Ako

Poslovnika u vezi vođenja same sednice Skupštine, jer imate različit tretman. Ukoliko se direktno prozove poslanička grupa i na taj način, a niste reagovali kada su drugi učesnici u raspravi pominjali da li se zakon dostavlja u Kosovsku mejlom, poštom, ovako, onako, kad se išlo van teme i tu ni

Stvarno hoću da budem konkretan prema svima.Smatram da nije došlo do povrede Poslovnika. Priznajem da te stvari nisam čuo.Da

Nemam razloga da se ljutim ni na vas. Naprotiv, smatram da vi imate veća prava kritike i sve što bude upućeno ka kritici, ja vas neću opominjati, ali kad je u skladu sa dnevnim redom.

predsedavajući, uvažene kolege narodni poslanici, uvaženi gospodine Babiću, Predlog izmena i dopuna Krivičnog zakonika koji danas razmatramo proistekao je iz sasvim očigledne činjenice da zakon mora da oponaša život, u stvari da život ne sme predugo da čeka. Vesti iz svakodnevnog života, nažalost, najjači su argument u prilog neophodnosti ovakvih zakonskih rešenja.Ono što mene kao građanku ovde najviše zanima jeste pitanje – kako smo uopšte stigli do ovde? Kako je moguće da u jednoj staroj evropskoj civilizaciji bude poremećen osećaj za odgovornost, za društveno dobro, solidarnost da ne pominjemo, može li materijalna beda da bude za duhovnu bedu velikog dela društva? Kako objasniti toliti stepen, rekla bih, socijalno sasvim autističkog ponašanja zabrinjavajućeg velikog broja pojedinaca koji mirne duše posegnu npr. za poklopcem od šahte, ne razmišljajući o mogućim posledicama? Da ne govorim o društvancima koji seku bakarne žice, skidaju železničke šine da bi ih preprodali.Kako uopšte funkcioniše trgovina tim materijalima, odnosno kako je moguće da se ne može stati u kraj toj vrsti tržišta crnog da crnje ne može biti? biti? Uporedo sa ovakvim zakonskim rešenjima neophodno je pojačati nadzor nad prometom sekundarnih sirovina, jer je to najlogičniji red poteza.Krađa javnih dobara, o kojima ovde govorimo, tada će biti incident, pojedinačni incident, a ne društvena pojava. Ovde su zatajile mnoge druge institucije, npr. komunalna policija, koja i te kako košta poreske obveznike. Dešava se da čovek pravi kolica za prevoz ogreva, pa nabavi točkiće sa kontejnera, onih istih u koje neretko ubacuje neugašen pepeo jer vodu plaća lično, a kontejnere plaća neko drugi, državno, društveno, ničije, svačije, javna svojina kao ortačka kobila, mada po kuloarima nekih lokalnih samouprava čak i kruže nekakve informacije da ne haju mnogo za takve štete. Nabaviće oni nove kontejnere, eto prilike za ono što se zove 10%, pa ako je tako, neka gore.Mnogi gore.Mnogi su skloni da krivicu za ovakve oblike društvene bahatosti pripišu roditeljima, porodici, odsustvu domaćeg vaspitanja, školi koja zanemaruje svoju vaspitnu ulogu. Verovatno da u svakom od tih segmenata leži deo objašnjenja ovih problema, jer sasvim je tačno se ne može društvo uređivati visokim stepenom represivnih mera, bar ne isključivo rigoroznim kaznama.Suvišno je i podsećati da je u predvorju svakog zakona moralna norma čija je sankcija griža savesti na ličnom planu, a osuda sredine na grupnom planu, ali klinci danas sve češće misle da nije ni nemoralno krasti, ni kažnjivo krasti, osim ako nisi glup da te uhvate ili ako nemaš neku zaštitu, ili ako nemaš para za skupe advokate.Uostalom, advokate.Uostalom, sve ono što nam se desilo u bliskoj prošlosti, od otimačine ondašnje društvene svojine do divljačke i, malo je reći, nepravedne privatizacije, i na ovaj način nam danas stiže na naplatu, jer se godinama iz političkih i privrednih elita slala nemušta, ali sasvim jasna poruka da je prihvatljivo sve što je korisno i da moral ne stanuje ovde i da se društveni ugled može kupiti novcem ili svakojakim oblicima moći.Sada je u toku veliko spremanje u kojem država šalje jasnu poruku da se krasti niti sme, niti se isplati bilo da su politički istomišljenici ili neistomišljenici, kao i da će počinioci biti kažnjeni, a nelegalno prisvojena imovina oduzeta i vraćena onima od kojih je oteta i da će najviše usta nahraniti narodna kuhinja koja se zove pravda čije porcije moraju biti jednake za sve. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. **Janko Veselinović** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je podnela poslanička grupa Srpska napredna stranka, odnosno poslanici Srpske napredne stranke i to možda ne bi bilo ništa neuobičajeno za skupštinsku raspravu, to jeste ovlašćeni predlagač, da na ovaj zakon već nije bilo nekoliko predloga za izmene i dopune zakona.Demokratska stranka je podnela u prethodnom periodu tri predloga za izmene i dopune Krivičnog zakonika. SVM, kako je gospodin Pastor danas rekao, je podnela svoj predlog izmene i dopune Krivičnog zakonika i nijedan od tih predloga nije ušao u skupštinsku proceduru, već je ušao predlog Srpske napredne stranke, odnosno poslanika Srpske napredne stranke, ne, kako je kolega Srđan Miković govorio, uobičajeno za ovu oblast da to bude predlog Vlade, predlog koji bi na neki način sagledao trenutno primenu Krivičnog zakonika i u svim onim oblastima za koje je potrebno izvršiti promene na bazi analize primene, dati adekvatne predloge za promenu pojedinih članova. Ne, mi sada idemo sa jednim zakonom koji ima neke odredbe, sa kojima se mi možemo složiti, međutim moramo se ozbiljno pozabaviti i izdiskutovati samu sadržinu pojedinih članova i naročito poslednji član predloga ovog zakona - član 5, a ovaj predlog zakona ima ukupno šest članova.Svakako građanima nećemo reći ništa novo ako kažemo da je porast kriminaliteta u društvu evidentan, da na ulicama sve više nasilja i kako je neko juče rekao, da roditelji vode brigu o tome da im deca dođu živa, zdrava i nepovređena kući, a ne kakvu će ocenu iz škole doneti, da imamo gotovo svaki dan ubistvo u Novom Sadu, Beogradu, obračun kriminalnih grupa, da imamo amnestiju za ozbiljan broj kriminalaca sa kojima je ova vlada na neki način ušla u mandata i da nemamo adekvatan odgovor da to zaustavimo.Nije uopšte sporno za DS, mi smo to čak u diskusijama spominjali, da su i krivična dela koja idu ka uništavanju infrastrukture prisutna, da svakodnevno sa naših ulica nestaju poklopci za vodovod, kanalizaciju, toplovod, da nestaju cevi, da nestaju čak stubovi dalekovoda, da nestaju trafostanice. Vi ste to, gospodo, danas vrlo detaljno naveli, sublimirali i mene zapanjili svim tim podacima.Čak kao neko ko se time bavio, i zaista sam ukazivao na te činjenice, ja sam zapanjen dokle je taj kriminal došao, da smo mi bukvalno u fazi demontaže države u smislu njene infrastrukture.Verovali ili ne, to je podatak od prekjuče, od Novog Sada do Beograda ima 100 kilometara

Zamislite šta radi direktor preduzeća „Putevi Srbije“, šta rade njegovi radnici,

pitao sam se zbog čega nema svetla na ulazu, odnosno na izlazu za Novi Sad. Sutradan čitam novine i piše: ukraden je transformator. Pre toga su neki ljudi poginuli, neki povređeni zbog činjenice da nije radilo osvetljenje na toj deonici, što je bilo saopštenje iz „Puteva

Šta rade svi ovi organi? Ministra sada nema ovde. Da li bi na ovo ostao mrtav hladan? Demolira se država u ovom segmentu. Vi je demolirate i u drugim segmentima, i u ovom segmentu infrastrukture se demolira. Vi na to stavljate pred nas Predlog zakona o izmeni i dopuni Krivičnog zakonika koji pooštrava kazne, koji uvodi neka nova krivična dela. Kako ćemo primeniti novi Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika kada niste uspeli primeniti ni dosadašnje odredbe postojećeg Krivičnog zakonika? Da li je bilo dozvoljeno seći ogradu na autoputu, odnositi je i prodavati je u sekundarne sirovine? Pa, ko drži taj otpad? Ko drži sabirne centre gde se prikupljaju sirovine i odlaze u topionicu? Pa, ko normalan u ovoj zemlji može da dopusti da se biste narodnih heroja, pisaca, književnika, cele biste su nestajale, odnose u topionicu i tope spomenici žrtvama različitih terora,

Vi ste ovde podneli Predlog izmena i dopuna Zakonika s kojim ste danas predstavili da želite da zaštitite državu od kriminalaca.Da li državu štitite od kriminalaca i članom 5. u kome se kaže u članu 290. stav 1. posle reči: „saobraćajnicama“ dodaje se zapeta i reči: „zaustavljanjem prevoznog sredstva u železničkom saobraćaju protivno propisima“?Ne mogu da se ne zapitam kako je moguće i da li je to zaista koincidencija da je ovaj član u ovom Predlogu izmena i dopuna došao baš kada je u Priboju održavan protest radnika koji mesecima ne primaju platu, i kojima gospodin Radulović želi srećnu Novu godinu uz prazne koverte, i stotinama hiljada radnika želi takav Božić i Novu Godinu?Gospodin Vučić im kaže da se sklone sa pruge jer neće sa njima razgovarati, dok se ne sklone sa pruge. Vi darujete izmene i dopune Krivičnog zakonika i praktično im kažete ne, ne, nećete protestovati na pruzi. Nismo ni mi da se protestuje na pruzi. Dakle, nismo za to da se protestuje na pruzi, da se zaustavlja saobraćaj, da građani ne mogu da putuju, da roba ne može da putuje, da se pravi šteta

Neko govori jesu dva. Ja zaista ne znam za njih. Možda su potpisali predugovore, od kojih ugovora nećemo videti.Dakle, ova izmena Krivičnog zakonika će rešiti problem socijalnog raslojavanja u Srbiji i činjenicu da građani odlazeći u radnju, razmišljaju da li će danas, sutra ili prekosutra stupiti na snagu Krstićev zakon gde će PDV sa 8% podići na 10% ili čak 20% za neke proizvode, činjenicu da će mnogi ostati bez posla, činjenicu da će im biti smanjena primanja, merama gospodina Krstića.Da li će ova izmena i dopuna zakonika, gospodine Babiću, obraćam vam se kao ovlašćenom predstavniku, rešiti taj problem? Ako hoće, opet dižemo obe ruke da glasamo za ova zakon. Ali, ne rešava se problem sve teže socijalno-ekonomske situacije i položaja građana u Srbiji time što će se zabraniti štrajk na pruzi, i zaustavljanje voza, kao poslednje mere kojima su pribegli ti ljudi u očajanju bez ikakve nade da će im neko pomoći, zato što je rekao gospodin Radulović jasno nema više para za firme u transformaciji, a ne znamo kako ćemo tu transformaciju sprovesti. Uglavnom će ostati bez posla stotinak hiljada ljudi ili nekad kaže 50.000, zavisno od toga verovatno kako je ujutru pravio računicu.Gospodo, u ruci držim dokument Vlade Srbije zbog koga bi svaka Vlada na svetu pala, zbog koga bi svaki predsednik Vlade podneo odmah ostavku. Ovaj dokument je danas izašao iz Vlade. O ovom dokumentu ćete morati i vi gospodo poslanici da kažete svoju reč. Moraćete da nam objasnite sve što piše u ovom dokumentu. On je javan. Baš piše ovo o čemu vam pričam, da dok vi zabranjujete blokiranje pruga, trošite nemilice novac građana Srbije. Na šta? Na vaše promocije, izborne kampanje. Čime? Novcem građana Srbije namenjenim sasvim za druge svrhe.Dakle

da podrži neke od ovih odredaba koje sankcionišu krivična dela i nova krivična dela kojima se oštećuje i uništava infrastruktura i dobra koja su prethodno zaštićena. Tu nema nikakvog spora.Međutim, opet imamo kukavičije jaje, kao kod Zakona o visokom obrazovanju, zbog kojih smo u velikoj dilemi kako da podržimo prethodne članove. S druge strane smatramo da ovo neće rešiti pitanje kriminala u Srbiji. Smatramo da neće rešiti. Niste nas ubedili. Vi ste govorili o broju slučajeva. Niste govorili koliko je podneto prekršajnih prijava, koliko je podneto krivičnih prijava, u kojoj su fazi, da li je neki postupak zastareo, da li je neko od povratnika koji su amnestirani učinio to krivično delo, itd, itd. Da smo tu analizu čuli, čak i nasuprot čak i nasuprot ovome što sam rekao mogli da glasamo za to, međutim nemamo nikakvu garanciju da će ove izmene i dopune Krivičnog zakonika popraviti situaciju u ovoj oblasti konkretno. Hvala. Zoran Babić. **Zoran Babić** Zahvaljujem se gospodine predsedavajući.Srpsku naprednu stranku od našeg osnivanja još pre pet godina su optuživali za sve i svašta. Ali, ovo je prvi put da nas optuže za vidovnjaštvo. Samo mi nije jasno, kako je moguće, a ako gledate datume, vidite da tu logike nema, da u skupštinsku proceduru poslanička grupa SNS upućuje Predlog zakona o promeni Krivičnog zakonika 23. oktobra 2013. godine, znajući unapred da će 31. oktobra da se desi blokada pruge u Priboju.Znači mi smo sedam dana ispred vremena, mi znamo kada će biti koji štrajk. Mi znamo kada koji zakon, sve unapred moramo da radimo. To je neozbiljno gospodo. Da to bude argument za zakon koji je napisan pre 23. oktobra, koji je pušten u proceduru 23. oktobra, da se sprečava nešto što se dešavalo tek desetak dana posle toga. Molim vas, jel treba o tome da raspravljamo? To su osnovne stvari koje pišu na svakom predlogu zakona.Pre nego što zavitlate kamenicu, vidite na šta je vitlate. Vidite kakav će talas da napravi i vidite da li će taj talas vas da poklopi. Rekli ste – šta rade ti direktori, šta radi ta neodgovorna Vlada? Zašto to radite?

Vlada je odgovorna za ono što je radila prethodna. Da li sam to jednom rekao u današnjoj raspravi? Da li sam uperio prst u nekoga bivšeg ili sledećeg, ili ne znam koga? Nisam. Nisam, zato što je ovo problem našeg društva.Rekli ste za „Železnicu“,

vaše političko obraćanje trebao da kažem – pa šta je radio taj direktor, to su sve ovakvi, to su sve onakvi.Neće biti dovoljno direktora da čuva svaki vagon, svaku prugu, svaku rampu, svaki dalekovod, ako nemamo zakone, ako ne podignemo društvo, ako ne podignemo svest našeg društva da je to problem, ako postoje ljudi koji opravdavaju tako nešto. Ko nas je doveo u ovo siromaštvo? Ko nas je doveo do ovakve stope nezaposlenosti? Šta trebamo sada da radimo? Velika je stopa nezaposlenosti, veliko je siromaštvo, kradite ljudi. Ne možemo to da radimo. Ali, dok god ti ljudi imaju opravdanje kod nekoga zbog sitnih političkih poena, ne vodeći računa čak ni o datumima, imaćemo problem. Plašim se da ćemo trčati na onoj pokretnoj traci želeći da naše društvo povedemo unapred, ali će neko stalno vraćati tu traku unazad, veseleći se zašto ne idemo unapred. Zato što misli da može brže da trči na toj pokretnoj traci.Ne možete, gospodo. Pokazali ste da ne možete. Zašto ovo niste uradili 2010. godine? Samo u 2013. godini je bila krađa na auto-putu, 2011. godine nije bila. U tunelu, obilaznici Beograda, sam zamalo napravio saobraćajni udes. Nema osvetljenja. Ukrali agregat. Šta zna dete šta je trista kilograma? Da li sam rekao – kriv je gradonačelnik Beograda? Nisam.

i to je ono što želimo. To je ono sa čime smo došli pred ovaj parlament, tražeći podršku.Nijednom nismo danas rekli, niti ćemo ikada to reći, da je kriv neki bivši direktor. Od mene ste očekivali koliko je sprovedeno postupaka. Gospodine, kolega Veselinoviću, da li ja ili vi kao narodni poslanik, kao ljudi koji se bavimo politikom, treba da znamo podatke iz pravosuđa? treba da utičemo na pravosuđe? Ne. Izvinite, molim vas, ja to ne želim, zato što Ustav kaže drugačije. Ja ne želim, kao kao što se bivši predsednik države Boris Tadić, a ja sam gledao tu emisiju na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, kada je rekao – pa, znate, ja sam ponudio gospodinu Nikoliću da on postavi neke sudije a on nije hteo. Naravno da neće hteti, naravno da neće izlaziti iz okvira Ustava. Ko sam ja da postavljam sudije? Vi? Da utičemo na pravosuđe? Ono je nezavisna grana vlasti. Time se pokazuje ozbiljnost jedne zemlje.Ja mogu da kažem koliko je grešaka napravljeno, koliko je udara na javna preduzeća napravljeno i kolika je šteta napravljena. Procesuiranje i sve ostalo radi nezavisna grana vlasti koja nema veze sa parlamentom, narodnim poslanicima i sa Narodnom skupštinom Republike Srbije. Čitajte Ustav, molim vas.

izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, za koje sam smatrao da nisu adekvatan odgovor na stanje u ovoj oblasti.Radi istine, gospodine Babiću, radnici FAP-a u Priboju su 23 dana pre blokade saobraćajnica, pruge, najavili radikalizaciju štrajka blokadom pruge. najavili radikalizaciju štrajka blokadom pruge. Dakle, to je bilo znatno pre nego što ste vi napisali ovaj član koji i dete koje zna da čita vidi da mu nije mesto ovde. Govori se o krađi infrastrukture, govori se o uništavanju kulturnih dobara i odjednom se pojavljuje – zaustavljanje saobraćaja na prugama. Kakve to veze ima sa uništavanjem infrastrukture i krađom šahtova na ulicama?S druge strane, gospodine Babiću, nije baš tako da mi ne treba da pratimo šta se radi i dešava u pravosuđu. Kod nas postoji jasna podela na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Zakonodavna vlast donosi zakone i predlaže zakone. Danas ovo što ste učinili vas demantuje. Samo što ste vi učinili to na jedan loš način, na nedovoljan, neadekvatan način. Vi ste morali imati analizu koja je trebala da stoji u ovom obrazloženju. da kažete da je pravosuđe, postupajući po toliko i toliko predmeta, izreklo toliko i toliko kazni koje su bile neadekvatne da bi bile prevencija novih krivičnih dela ili je naš zadatak, gospodine Babiću, a ne da dižete ton kada se ukaže na činjenicu da ste to mogli učiniti na drugi način.

ovde postoji već jedna zakonomernost kada je reč o zakonima koje predlaže ova vlast, otuđena i od naroda i od realnosti. Postoje neka pravila neka pravila kada SNS ili Vlada Republike Srbije predlažu zakon i ta su pravila sada već jasno uočljiva i jasno definisana.Prvo pravilo je da svaku priliku kada donosite zakon koristite da jačate diktaturu u ovoj zemlji.Drugo pravilo je da se uz svaki zakon koji donosite trudite da umetnete i kukavičije jaje iz koga će se iznedriti vrlo brzo neko novo zlo.Treće pravilo je da zakone donosite od slučaja do slučaja, na brzinu, bez neke stručne analize, bez sagledavanja kakve će posledice proizvesti na društvo taj zakon koji donosite.Četvrto pravilo je da smo ovde već svedoci one uobičajene parlamentarne prakse – opstrukcije parlamentarnog rada od strane parlamentarne većine.Ova tačka dnevnog reda o kojoj danas raspravljamo i ovaj zakonski predlog najbolja su paradigma i ogledalo onoga o čemu govorim. Navrat-nanos ste predložili dnevni red, gde ste uz tačku izmena i dopuna Krivičnog zakona stavili nešto što nema nikakve veze sa Krivičnim zakonom, a to je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, pa ste tu uvrstili Predlog zakona o državnim službenicima. Onda ste shvatili da ste napisali loš zakon, pa ste njega povukli, a onda tu gurnuli tri-četiri ratifikacije, da uzgred i o njima raspravljamo, kada raspravljamo o Krivičnom zakonu.Moram zakonu.Moram nekoliko stvari da vas pitam, kada je reč o ovom predlogu izmena Krivičnog zakona. Prvo, moram da vas pitam zašto je Republici Srbiji,

sam 12. decembra 2012. godine da se u Krivični zakon uvrste dva nova krivična dela. Prvo je kupovina akademskog zvanja radi podizanja ugleda kandidata u izbornom procesu sa merom nezastarevanja tog krivičnog dela. Drugo krivično delo koje sam predložio je iznošenje lažnih rezultata izbora i uznemiravanje javnosti informacija o navodnoj izbornoj krađi. To nikada niste hteli da stavite na dnevni red. Ovo ste stavili.

Sve što radite toliko je providno kao da ste od stakla pravljeni. Noge su vam sigurno staklene i zato tako i klecate. Zašto tako dobro vidimo kroz vas? vas? Malopre vas je kolega Janko Veselinović uhvatio da ne da ste vidovnjaci nego vam se javljalo 23 dana pre nego što ste ovaj zakon napisali da će radnici u Priboju da blokiraju i prugu i putne pravce i onda brže bolje udri po radnicima.Zašto ove zakone koji već postoje ne primenjujete? Šta je bilo sa onim zakonom, tzv. Marijinim zakonom? Pročitajte mi imena i prezimena ljudi koji su upisani u Registar silovatelja za ovo vreme za koje se zakon primenjuje. Valjda je jedan upisan. Daćete mi prazan papir ako vam dam da mi napišete jedno ime.Hajde sad da se vratim na Krivični zakon i njegove izmene. Prvo, ovo što se tiče sitnih krađa, apsolutno podržavam da se svaka krađa komunalnog inventara koja preti po bezbednost građana i normalno funkcionisanje građana sankcioniše, da se sankcioniše i onaj ko to kupi. Nema veze što ste toliko upropastili Srbiju da ljudi kradu da bi se prehranili. To je krivično delo. Svako mora da radi i ne sme da se pospešuje kriminal ni u kom obliku.Sada malo neku o nekim odredbama ovog zakona. Što ovde niste uvrstili i krađe na grobljima? Ne kaže se baš precizno da su to takođe krađe.Prepravljali su su ovi sakupljači sekundarnih sirovina sva moguća elementa sa nadgrobnih spomenika. Sve živo se krade. Pogledajte na šta liče groblja. Nedavno su bile zadušnice, razvaljene bakarne vaze, krstovi, oni ukrasi, čak se i ona slova kradu. To treba sankcionisati. To je varvarstvo. Kada se mi tako ophodimo prema našim grobljima, ne treba onda da se pitamo šta je sa grobljima koja više nisu tu pod našom ingerencijom.Da se vratimo na ovo što se tiče blokade pruge. Tu predviđate kaznu zatvora od tri godine. To vam je, naravno, palo na pamet posle štrajka radnika „FAP“ u Priboju. To se pre toga niste setili. To se pre toga niste setili. Kad ste čuli da će radnici blokirati prugu, brže bolje udri po radnicima. Sada radnici „FAP“, a i vi moji Kruševljani „14 Oktobra“, koji ovog trenutka štrajkujete u gradu koji se tako uzimao za primer. U gradu Kruševcu otkucava, da znate, socijalna tempirana bomba. Danas je nekoliko stotina Kruševljana ostalo bez posla, „ŠIK-a“, „Crvene zvezde“ i Fabrike ulja. Danas im je rečeno da za njih spasa nema.Sada nema.Sada moram da vas pitam, hajde ovako da razmišljamo – šta ćete uraditi ako pred drugi krug lokalnih izbora

a izlazite na izbore po zakonima Kosova, pa ćemo da vas pohapsimo i tri godine zatvora? Pa, to je blokada pruge. Nije valjda da ste se odrekli Kosova i Metohije? Ili, se tamo blokira pruga, da li će ministar pravde Selaković da izađe pred „Dveri“ i „Obraz“? On je kazao da će uvek izaći kada ga oni pozovu, da prošeta sa njima, da se malo ispriča.Znate, građani Srbije, na diktaturu uvek treba odgovarati ismevanjem diktatora.Sada vas pitam nekoliko stvari. Zašto ovaj zakon nije celovit? Što samo blokiranje pruge, što nije i blokiranje pomorskih puteva? Evo, ja već vidim kako izgleda blokada kanala Beograd-Stalać-Grdelica-Dragobužde, i to u Stalaću. Izgubi SNS izbore, predsednik vaterpolo saveza uđe u kanal, uhvati se za ruke, pored njega stane predsednik plivačkog saveza i predsednik saveza za umetničko plivanje, okolo na obalu posedaju oni simpatizeri, članovi koji ne znaju da plivaju na stiroporu i onda policija mora da šalje ljude žabe, ronioce, žandarmeriju, kranove, a ja pođem trajektom na sednicu Skupštine, kasnim i gledam intervenciju policije jer je blokiran pomorski put. Naravno, kad se bude trajekt porinuo u vodu, ja sigurno vidim neki egzotičan naziv.Zamislite blokadu avionskog saobraćaja. Recimo, sledeći avion se nazove „Laza Lazarević“.

ili misli da se ovde zakoni donose samo da bi se udaralo po radnicima. U Ćićevcu nema nijedne fabrike, oni neće da blokiraju pomorske puteve. U Priboju i Kruševcu ima, tamo postoji pruga, tamo udri po radnicima.Na kraju, moram da vam kažem, moram da vam kažem, neophodno je, kad slušamo ovakve zakone, pre svega doneti zakon o zaštiti građana od ove Vlade. Hvala.

sam ovim dirljivim govorima toliko dirnut i ganut, da ne znam odakle da počnem. Mnogo sam pogođen, naravno, iz prostog razloga što je ovo o blokadama važnih saobraćajnica trebalo znati onog trenutka kada su na divljački način rasterani zemljoradnici u Šapcu na mostu. Da ne govorim ko je tada držao vlast, da ne govorim koliko seljaka je dobilo krivične prijave zato što su se usudili pobuniti da cena svinja nadražava paritete u poljoprivrednoj proizvodnji. Jedan stočar bi svakako to mogao znati. Međutim, računa da naš narod ima kratko pamćenje, pa nije želeo da o tome govori.Što se situacije u Lazi Lazarević tiče, verujem da je on dobar poznavalac tog stanja tamo. Ali, takođe verujem da on nije lekar.Što se tiče blokade na pomorskoj saobraćajnici Beograd-Stalać, polako, tek se temelj gradi, tek se radi projekat, ali pretpostavljam da će on biti prvi demonstrant kad se to izgradi, da će preprečiti gondolu sve dok ne proda sve svoje pljeskavice i ćevape. Dakle, hoću da verujem da će taj zakon koji mi sada donosimo doneti neku dobit i njemu.No, da se vratim temi dnevnog reda. Ja sam ovo potpisao malopre, 23. oktobra se nismo baš skupili svi, nas 65 se nije skupilo istog dana, ali taj datum nije toliko bitan. Mi smo tada imali u vidu sledeće činjenice. Prikupio sam nešto što je bilo 2013. godine, a većina ovih

pokušaja da ukrade bakar u trafostanici itd, itd. Hoću da kažem da su to bili motivi zbog kojih smo doneli ovaj Predlog izmene i dopune Krivičnog zakonika, s obzirom da treba uraditi dve stvari.Jedna stvar je zaštiti živote samih kradljivaca. Nekoliko njih je već poginulo. Jedan je poginuo u Somboru dok je Elektrodistribucija pokušala da uspostavi sistem napajanja. S obzirom da je on prekidao to, došlo je do pogibije samog lopova. Takođe, u Beloj Palanci i u još nekoliko mesta se desilo da sami lopovi stradaju prilikom krađe. To je jedan od motiva.Drugi od motiva je bezbednost samih građana. U samom Beogradu je mnogo toga nestalo od saobraćajne signalizacije, iako Beograd ima 335 komunalnih policajaca, dok druge sredine te komunalne policajce nemaju. Kada u Beogradu nisu uspeli da sačuvaju bronzu sa fontana, neka kulturna blaga itd, kada u Beogradu nisu uspeli da sačuvaju, a imaju 335 komunalnih policajaca, kako to uopšte učiniti na teritoriji cele Srbije?Prvo što treba uraditi, to je biti restriktivniji u prevenciji, odnosno zapretiti nekim većim kaznama, što smo mi pokušali da učinimo, misleći da će doći do opšteg odobravanja da se zbog zaštite života i zdravlja i počinioca i građana nedvosmisleno pruži podrška ovakvom jednom zakonskom projektu. To nas je navelo da napišemo ovaj predlog zakona, želeći da zasluge iz tog zakona za bezbednost građana i samih lopova podelimo zajedno sa drugima. Nije nam palo na pamet da ćemo nekim štrajkom koji se desio u Priboju, koji je svakako bio opravdana i koji je na kraju rešavala sama vlast

bude osam godina zatvora za krađu saobraćajne signalizacije u koji ne spadaju saobraćajni uređaji, dakle, želeo sam da i oni kradljivci aluminijuma ali se mislilo da bi tu pre svega, zato što je većina tih počinilaca iz jedne manjinske grupe, da bi se time njima nanela odgovarajuća nepravda. Dakle, radi se o saobraćaju signalizaciji koja često nestaje zbog krađa aluminijuma.U svojoj ovoj dokumentaciji koja datira i od vladavine bivšeg režima, postoje dokazi da su se te krađe dešavale i pre 2007. godine. Dakle i 2007. godine na ovamo i dešavaju se sada. Preventivno treba delovati da se da se ove krađe spreče, rekao sam iz razloga povećanja bezbednosti svih građana, pa i samih počinioca.Ono što treba reći dalje, da sam pokušao prilikom predlaganja ovog zakona, da vidim šta se iskustva iz drugih država. Mislim da su Nemci otišli najdalje u tome i da nešto treba primeniti u drugim zakonima. Pre svega, treba menjati i carinski zakon da se prilikom izvoza sirovina kontroliše poreklo, da se bez kontrole porekla ne može ta sirovina izvesti. Paralelno sa time moraju da se usklade i neki interni i drugi propisi da se u komunalnim firmama, pre svega na železnici pokuša označavanjem vidljivim i nevidljivim, dati do znanja čija je moguća ukradena sirovina. Dakle, da se kontrolom kod otkupljivača sekundarnih sirovina može utvrditi da li to potiče od javnih komunalnih sistema ili je to regularno otkupljeno gvožđe, bakar, olovo, aluminijum itd. To su iskustva iz tih država.Nemci primenjuju određenu vrstu premaza kojih se počinioci krađe ne mogu rešiti, koje se vide, lako se utvrde, ultravioletnom lampom, ali se počinilac nikako ne može odreći tih ne može odreći tih tragova. Dakle, ne može ih ničim skinuti. Na takav način se može ustanoviti da li je učestvovao u krađi u tim vitalnim, posebno železničkim prugama i saobraćajnicama, da li je prilikom svojih aktivnosti on bio počinilac ili nije.To su iskustva i zato sem ovog zakona verujem da treba menjati i usklađivati druge propise, a da je ovo početak. Mislim da ćemo imati nepodeljenu podršku. Za početak je ovo iz bezbednosnih razloga bilo veoma dobro i prihvatljivo za sve poslaničke grupe i poslanike. Verujem da bez obzira na ove varnice koje su bile sa obe strane, ipak verujem da će ovaj zakon biti usvojen gotovo jednoglasno. Zahvaljujem.

Zahvaljujem gospodine predsedavajući, pa samo istine radi.Demokratska stranka je već organizovala proteste protiv ove vlasti i ti protesti su bili vrlo mirni i nenasilni. Niko nije sedo na stiroporu. Sedenje na stiroporu, proizvodi amneziju po najnovijim istraživanjima zaborave ljudi šta su radili 10 godina čim sednu na stiropor.Mi smo u Novom Sadu protestovali zbog porasta nasilja i kriminala iako smo prilikom tog protesta u Novom Sadu bili izloženi provokacijama od strane onih koji su i dobili direktivu, da izađu i vređaju ljude iz DS. Mi na te provokacije nismo reagovali. Demonstrirali smo i protestvovali dostojanstveno ukazujući na nepravilnosti koji se čine u našem društvu.Sa druge strane, ako već hoćete da govorite o ovom zakonu, pa evo samo jedan primer iz života o blokadi saobraćaja. Zamislite, moj kolega pođe iz Vrnjačke Banje iz Novog Sela, ja pođem iz Ugljareva sudarimo se na pružnom prelazu. Ako neko vozi od nas drva, padnu drva na prugu. Da li je to nehat ili je to blokada saobraćaja? Da li treba da idemo u zatvor po tri godine zbog toga što smo se sudili na pružnom prelazu. Niste to predvideli u ovom zakonu da može nekom nešto da padne na kružni prelaz, pa da on po tom osnovu blokira pružni prelaz? Nemojte mu pokazati, da mu suflirate, ne piše, mi smo to amandmanom predvideli, napisali. Hvala. **Zoran Babić** Jedna rečenica. Verujem da kolega Milivojević i ja možemo da napravimo, živi smo ljudi, da možemo da napraviti saobraćajni prekršaj. Vozim auto 20-ak i nešto godina, do sada nisam imao takva iskustva i ne verujem i ne bih voleo da takva iskustva me vezuju za gospodina Milivojevića. Ali, ono što sigurno da nas dvojica ne možemo da uradimo, da se sudarimo na pružnom prelazu. Ta pruga je nekada bila živa, a sada deca koja imaju sedam, deset godina, koja su po godinama kao i moja mlađa ćerka, ne znaju kako izgleda voz. Ne prolazi voz.Zatvorili ste to. Nema tih pruga. Nema onih vozova, gospodine Milivojeviću, koji smo koristili verujem i vi i ja 90-ih godina, vozeći se iz našeg kraja ka Beogradu gde smo studirali. Nema ih, nema saobraćaja. To se nije napravilo i nije se desilo u zadnjih godinu i po dana, desilo se zadnjih deset godina. Ali, nemojte da tada i zaboravljate, nemojte, vidi se da ste sedeli i onda i vi na tom stiroporu jer vam je amnezija za sve što je bilo do 2012. godine. Sećate se samo ovoga što je zadnjih godinu, godinu i po dana. Selektivno je to.Građani će najbolje da prosude. Na izborima svako će doneti tada sud o onome šta radimo i kako radimo. i u Vrbasu, i Zemunu, i Kovinu, i svuda gde su bili izbori, a pokazaćemo i u Beogradu, pa videćemo ko će i kakvo će poverenje imati kod građana Srbije. Mislim da je uvaženi kolega Babić rekao suštinu samo što ona ima logičku grešku.Dakle, grešku.Dakle, ako nema vozova, citiram – nema pruge, deca se ne sećaju, ne postoje pružni prelazi, što donosite izmenu zakona? Vrlo jednostavno pitanja. Znamo i vi i ja da ima i vozova i pruge, ne u obimu kojem je potrebno i ne u obimu kojem je bilo. Što nije poboljšan železnički saobraćaj, što je spor, što je neefikasan, što se nesreće i dalje jako često dešavaju, ljudi ginu, gospodine Babiću na tim prelazima, odgovoran je izvesni Sima iz Grocke koji jede tartufe i koji smanjuje troškove na jednoj strani, a povećava na drugoj strani. Istine radi, dakle, on jeste smanjio neke troškove ali je enormno povećao druge. Idite u Grocku, idite u njegov kraj i pitajte danas ljude koji su naprednjaci šta misle o tome koga je i kako zaposlio u JP „Železnice Srbije“. To nije korektno.Inače, mislim da ako pričamo o podršci, tu smo se davno složili i vi i ja i naše stranke da te stvari se najbolje vide na izborima. Da bi se zaista videle na izborima oni zaista moraju biti u fer atmosferi, bez nasilja, bez batinaša, otimanja aktivista drugih stranaka. To do sada taj, kako da kažem, condition sine qya non, niste ispunili da bismo imali demokratsku državu u punom smislu.Nažalost, niste ga ispunili. Dokle god se dešavaju onakve stvari koje su se desile i u Vrbasu, i Zemunu, i u Zaječaru, i u Mitrovici, mi nećemo imati normalan politički sistem. To je ono što je najtužnije u celoj ovoj priči što vi to nikako da vidite, a imate najveću odgovornost. Babić. **Zoran Babić** Bio sam vrlo precizan. Pitanje je bilo – da li možemo nas dvojica da se sudarimo na pružnom prelazu u Ugljarevu. Ne možemo. U Ugljarevu, nema vozova. U Kruševcu nema vozova. Nema vozova, zaraslo u korov. Po šinama se šetaju ljudi, nemisleći da li će, ne daj bože doživeti nesreću. Da li ima nesreće na pružnim prelazima u Srbiji? Da, ima, naravno. Za vašu informaciju gospodine Stefanoviću, za završetak železničkog dela Koridora 10 nama kao državi, ne partiji, ne stranci, nama kao državi, treba 4,7 milijardi evra. Kilometara 767 pruge dela, železničkog dela Koridora 10 prolazi teritorijom Srbije. teretnog saobraćaja iz Evrope ide Koridorom 11 preko Mađarske i Rumunije, zato što je prosečna brzina na našim prugama 30, 40 kilometara, ni brzinu, ni bezbednost nemamo.Zbog čega? Zbog SNS možda? Ili zbog ugovora koje smo ratifikovali ovde u ovom parlamentu gospodine Stefanoviću, niste bili poslanik, bavili ste se nekim drugim stvarima u tom trenutku. Sto miliona evra za završetak železničkog dela Koridora 10.Vlada u tom trenutku nije imala odgovor na kojem delu će se završiti, biti dvokolosečna elektrificirana pruga.

ima dugova, ima lokomotiva gde se politika posvađala posle da li da budu locirani u depou u Novom Sadu ili u Nišu.Zbog čega se Zakon o železnici tada nije ni doneo u Narodnoj skupštini Republike Srbije?

da smo mađioničari. Ali, izgleda da stiropor i ta amnezija dobro koristi, bar u ovom delu oko Rasine. Hvala vam. sada prevazišla dnevni red i ja ne želim sada da se replika sprovodi o stiroporima, o železnicama, o putevima koji nisu izgrađeni, koji nemaju nikakve veze sa zakonom.Vi ste otvorili.

mi jesmo imali polemiku, čuli ste, oko pruga, čija blokada jeste sastavni deo izmena Krivičnog zakonika.Dakle, stiropor jeste spominjan sa obe strane. Naravno, stiropor je materijal koji ima, kao što znate, određene psihopolitičke moći i u tom smislu smo ga objašnjavali. Ja to tako samo ću jednu stvar reći. Kada spominjete Vladu vezano za železnicu i ranije sam vas molio, molim vas i sada, pričajte sa gospodinom Mrkonjićem i gospodinom Veljom Ilićem, Ilićem, nemojte sa nama o tome da pričate, o primeni kredita i o tome da li se nešto uradilo.Vladu su vodili ljudi koji sada sa vama sede i koji doduše ne vode sisteme direktno, nego ih vodite vi i to već skoro pola mandata, što vas onemogućava da nalazite opravdanje u prošlosti, po meni. Možda nisam u pravu, ali jeste ona narodna koja demantuje ovo što ste rekli „ide Mile Lajkovačkom prugom pa razmišlja o Krivičnom zakoniku sa još jednim drugom“ i to je ono što vi danas radite u Srbiji, gospodine Babiću.Vama je ta pruga cela Srbija nažalost danas. Hvala.

Ni sebe ni građane Republike Srbije, ni nas ponajmanje niste ubedili u vezu dokumenta koji je upućen u skupštinsku proceduru 23. oktobra, napisan znatno ranije, sa štrajkom koji se desio 31. oktobra. Dakle, sedam dana posle toga.Ni sebe ne možete da ubedite u to. Kada smo već kod narodnih umotvorina, ja ću jednu vrlo jednostavnu, nije pevljiva, a kažu u srpskom narodu „pametniji popušta“. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč

Istina, dužnost mi je da kao narodni poslanik jasno ukažem na sve ono što je bitno za rad Skupštine.Pokušao

Činjenica je da smo sada dobili informaciju da je ovaj predlog zakona napisan znatno ranije od 23. oktobra.Ako je znatno ranije, što se onda tražila hitna procedura, što se nije ostavilo 15 dana da budemo u prilici svi mi da vidimo, da konsultujemo i Vladu i sve one koji mogu da doprinesu da bude bolji Negde tu nije istina ili da li je zakon bio napisan ranije ili da li je potrebna hitna procedura. Hajde, dogovorite se.E sada, mi smo pokušali da razmotrimo ovaj zakon i imali nekoliko komada, nekoliko puta smo se sastajali, između ostalog 31. oktobra je bila prva sednica Odbora za pravosuđe, gde sam se nadao da ćemo stići do te tačke dnevnog reda, nismo stigli, ali nije bilo predstavnika predlagača.Dalje, 4. novembra bila je ponovo sednica Odbora za pravosuđe, a kasnije Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i nije bilo predstavnika predlagača.Vidite, taj koji je pisao ovaj materijal je napisao – saglasno članu 151. stav 5. Poslovnika, za predstavnika predlagača određen je narodni poslanik Zoran Babić. Pretpostavljam da taj koji je određen, pretpostavio pretpostavio sam do danas, da taj zna šta piše u članu 151. stav 5. a to je – ako je predlagač zakona grupa narodnih poslanika, uz predlog mora biti nadležan predstavnik predlagača, a ako to nije učinjeno, smatra se da je predstavnik predlagača prvi potpisani narodni poslanik.Na niti je bilo prvog potpisanog, niti je bilo predstavnika, a predstavnik je trebao da dođe, ne prvo potpisani, nego predstavnik, ok i to nije urađeno.Da smo bili u prilici tada da razgovaramo, tada bi mogli da tamo razjasnimo da ni u samom zakonu ništa novo, kako se kaže, nije targetirano.To sve postoji, samo što su sada u članu 279. uvedena dva oblika krivična dela. Jedan oblik koji se nikada neće desiti i drugi oblik koji će se desiti. Pozivam sve vas da ispratimo ovo i da vidimo svu stručnost ili nestručnost u pogledu ovoga.Verujte mi, u prvom delu diskusije nisam hteo da ulazim u taj deo, ali ja sada moram da govorim i o meritumu i da pokažem praktično suštinu.Kaže – ko uništi, ošteti, izmeni, učini neupotrebljivim ili ukloni javni uređaj za vodu, kanalizaciju, toplotu, gas, električnu energiju ili uređaj sistema javnog saobraćaja i veza, odnosno delova tih uređaja, kazniće se zatvorom.Onda se kaže

sistem ili deo tako važnog sistema, a da ne prouzrokuje poremećaj u životu građana i funkcionisanja privrede.Mi smo do sada to imali kao jedan stav. Sada su razdvojeni u dva stava gde se praktično krivično delo iz prvog stava nikada neće desiti, jer ako nema poremećaj kakvo je to krivično delo u

tome sam ja hteo da razgovaram na odboru, da ukažem da popravimo, da bez obzira da li postoji stručnost ili ne postoji stručnost i kolika je stručnost, da više ljudi više vidi. vidi. Ja bih vrlo rado na sledećem Odboru za pravosuđe, ukoliko je moguće, popravio i sadašnji tekst zakona i ovo što je Srđan Milivojević, bez obzira što po struci nije pravnik, ali je ukazao na krađe na grobljima. da uđe i da u živa posebnu zaštitu i to je dobra ideja. Dobro je da se na plenarnoj sednici o tome razgovaralo. Postoji mogućnost da se popravi.Konačno, još jednom da ponovim da u dokumentu, koji nam je svima dostavljen, onaj fini, ugojeni dokument, 28. decembra 2012. godine, nama je naša Vlada obećala da će do marta meseca, znači do marta, da će biti kao akt koji Vlada predlaže Narodnoj skupštini u proceduri, Predlog zakona o izmenama i dopunama KZ. Nema Nema opravdanja da je kasnije Strategija usvajana, to je jula učinjeno. Rok je bio mart. To je bila neuspešna prvoaprilska šala, što Vlada to nije učinila tada do 1. aprila, ali sve to pokazuje da očigledno kod nas svako radi ono što ne treba da radi, a oni koji imaju obavezu nešto da rade, to ne rade. Kako moj uvaženi kolega kaže – hajdete da radimo onako kako treba. Hvala. Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačke 5, 14, 15, 16. i 17. dnevnog reda.Sa radom nastavljamo sutra u 10,00